Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители!

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги

Благодаря

за второ четене.